Hvala lijepa. Sada će u ime kluba SDP-a govoriti uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite.

poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, poštovani

Materijal ste primili u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku sukladno članku 206. Poslovnika. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave prema članku 197. Poslovnika. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo.

Hvala vam lijepa. Imamo dvije replike. Prva je ona uvaženog zastupnika Steve Culeja. Izvolite.

Predlagatelj je Vlada RH temeljem članka 85. Ustava RH i članaka 172, 204, 206 Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal ste primili u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku sukladno članku 206. Poslovnika. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave prema članku 197. Poslovnika.

Predlagatelj je Vlada RH temeljem članka 85. Ustava RH i članaka 172, 204, 206 Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal ste primili u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku sukladno članku 206. Poslovnika. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave

Hvala lijepa. S time smo završili raspravu o ovoj točci. Ja ju zaključujem. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Željko (HDZ)** Sljedeći je Konačni prijedlog zakona o nabavi i registraciji oružja građana, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 41.

Materijal ste primili u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku sukladno članku 206. Poslovnika. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave prema članku 197. Poslovnika. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Njihova izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Očitao da. Uvaženi zamjenik ministra unutarnjih poslova Davor Blažević. Izvolite. **Blažević, Davor** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici. Tijekom primjene važećeg Zakona o oružju uočen je značajan napredak u pogledu sigurnosti građana ali su isto tako uočeni i određeni nedostaci koji se prvenstveno odnose na upravne postupke koji se provode povodom zahtjeva za nabavu i registraciju oružja koje je potrebno u određenim slučajevima pojednostavniti. Važeći Zakon o oružju i važeći Zakon o eksplozivnim tvarima se isprepliću u dijelovima koji reguliraju poslovanje gospodarskih subjekata te je odlučeno da se materija koju regulira važeći Zakon o oružju uz potrebne izmjene i dopune regulira donošenjem dva nova zakona i to Zakona o nabavi i registraciji oružja građana i Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Zakon o nabavi i registraciji oružja građana će regulirati dio materije iz važećeg Zakona o oružju koji se odnosi na postupak nabave i registracije oružja koje građanin nabavljaju za civilne potrebe te način postupanja s tim oružjem. Postupak u slučaju smrti vlasnika smrti oružja, okolnosti pod kojima se od građana oduzima oružje i streljivo te nošenje oružja preko državne granice. Dio materije iz važećeg Zakona o oružju koji se odnosi na obavljanje djelatnosti vezanih uz oružje regulirat će se Zakonom o eksplozivnim tvarima i proizvodnji i prometu oružja kojim će se regulirati uvjeti za proizvodnju i promet oružja, posredovanje u prometu oružjem, popravljanje i prepravljanje oružja, prijevoz oružja, ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja te uvjeti za osnivanje i vođenje civilnih strelišta. Novine u Zakonu o nabavi i registraciji oružja građana prvenstveno se odnose na upravne postupke koji se provode povodom zahtjeva za nabavu i registraciju oružja koje je potrebno u određenim slučajevima pojednostavniti. Tako se za osobe koje već imaju važeći oružni list za neku vrstu oružja prilikom nabave drugog oružja neće provoditi postupak za utvrđivanje općih i posebnih uvjeta potrebnih za posjedovanje oružja izuzev utvrđivanja postoji li opravdani razlog za nabavu dodatnih količina i vrsta oružja. Isto tako, postupak utvrđivanja općih i posebnih uvjeta izuzev uvjeta zdravstvene sposobnosti neće se provoditi niti kod produženja važenja oružnog lista za oružje koje osoba već ima registrirano. U slučajevima kad će oružje za privatne potrebe nabavljati policijski službenik, pripadnik Oružanih snaga Oružanih snaga RH, pripadnik Pravosudne policije, pripadnik drugog državnog tijela koji je ovlašten držati i nositi službeno oružje, te zaštitar neće se provoditi postupak utvrđivanja općih i posebnih uvjeta potrebnih za nabavu oružja. Obzirom da su te osobe prema posebnim propisima ovlaštene držati i nositi službeno oružje, te su uvjeti za držanje i nošenje oružja za njih utvrđeni u postupcima propisanim posebnim propisima. Oružje koje će privremeno biti oduzeto u upravnom postupku, jer je protiv vlasnika oružja pokrenut kazneni ili prekršajni postupak vlasnik oružja će morati prodati, pokloniti ili onesposobiti tek po pravomoćnosti odluke donesene u kaznenom ili prekršajnom postupku kojom je osuđen za kazneno djelo ili prekršaj. Na taj način će se izbjeći situacije da se vlasnika liši oružja kao njegove imovine, a da ga nadležni sud kasnije oslobodi krivnje za kazneno djelo ili prekršaj za koji se protiv njega vodio postupak. Naime, tijekom provedbe važećeg Zakona o oružju dolazilo je do situacija da je vlasnik oružja nakon pravomoćnosti rješenja o oduzimanju oružja donesenog u upravnom postupku koje je doneseno iz razloga što se protiv vlasnika oružja vodio kazneni ili prekršajni postupak morao prodati, pokloniti ili onesposobiti oružje. Kako prekršajni, a posebno kazneni postupak u pravilu traje duže od upravnog postupka bilo je slučajeva da je sud vlasnika oružja u prekršajnom ili kaznenom postupku oslobodio krivnje, a vlasnik oružja je prije toga morao prodati, pokloniti ili onesposobiti oružje budući da je upravni postupak oduzimanja oružja pravomoćno okončan prije prekršajnog ili kaznenog postupka. Zakonom o nabavi i registraciji oružja građana preciznije će se propisati uvjeti pod kojima sportske, streljačke organizacije mogu posuđivati oružje svojim članovima. Tako će sportska streljačka organizacija prije posuđivanja oružja svojem članu morati o namjeri posuđivanja izvijestiti nadležnu policijsku upravu ili postaju koja će provjeriti ispunjava li član sportske streljačke organizacije propisane uvjete za posjedovanje oružja čime će se izbjeći situacija da se oružje posuđuje osobi koja je primjerice osuđena za kazneno djelo ili teži prekršaj, a sportska streljačka organizacija o tome nema obavijest. Zakon o nabavi i registraciji oružja građana omogućit će vlasnicima oružja koji posjeduju važeći oružani list za oružje koje je registrirano u svrhu lova ili sportskog streljaštva punjenje streljiva za vlastite potrebe. U tu svrhu moći će držati najviše 2000 g baruta, a moći će nabavljati i komponente streljiva. Za provedbu Zakona o nabavi i registraciji oružja građana nije potrebno osiguravati dodatna sredstva u državnom proračunu. Radi paralelnog upućivanja u proceduru donošenja Zakona o nabavi i registraciji oružja građana i Zakona o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja predlaže se njihovo donošenje po hitnom postupku. Naime, Zakonom o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja preuzima se direktiva o stavljanju na raspolaganje eksploziva za civilnu uporabu i nadzor nad njim čiji je rok za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo bio 19.4.2016. godine. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Očito ne. Otvaram raspravu. A pardon, imamo repliku jednu. Nisam vidio. izvolite. **Dodig, Goran (HDS)** Gospodine Blaževiću, replika mi je samo forma da vas pitam nešto. Odnosi li se ovo i na oružje, lovačko oružje koje branitelji imaju i na činjenicu da je mnogima zbog ja mislim loše postavljenih odnosa dijagnoze i sposobnosti oduzeto oružje, lovačko oružje. Mislim na lovačko. odgovorit će uvaženi zamjenik ministra unutarnjih poslova. **Blažević, Davor** Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Odnosi se na sve,

Hvala vam lijepa. Mi ćemo sada nastaviti i u ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će uvaženi zastupnik Željko Fiolić. gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predlagatelju i poštovane kolegice i kolege Držimo da pred nama se nalazi Zakon o nabavi i registraciji oružja građana s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 20. travnja 2016. godine. Držimo da novi Zakon o nabavi i registraciji oružja ide u smjeru da se isprave određeni nedostatci uočeni postojećim Zakonom o oružju. Posebno se to odnosi na vođenje upravnih postupaka.

koju je Europski parlament i Vijeće EU izmijenilo Direktivom o izmjeni Direktive vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja od 21.05.2008. godine. Tom direktivom i njenim izmjenama EU je propisala pravila kojima se omogućuje kontrola nabave, registracije i kretanja oružja unutar država članica EU. Kao što je poznato Republika Hrvatska je stoga morala prije pristupanja u EU uskladiti svoje zakonodavstvo po pitanju oružja sa navedenom direktivom, što je i učinjeno donošenjem novog Zakona o oružju koji je objavljen u Narodnim novinama 63/2007., 146/2008. i 59/2012. Prvenstveno se postavlja pitanje zbog čega se ukida Zakon o oružju koji je u cijelosti usklađen sa navedenom direktivom i nisu uočene nikakve primjedbe na njega od strane članica EU. Temeljno je pitanje zbog čega prijedlogom Zakona o nabavi i registraciji oružja građana više se ne regulira područje koje se odnosi na tvrtke koje se bave djelatnostima propisanim važećim Zakonom o oružju, streljane, obuka obuka građana za upotrebu vatrenog oružja, ispitivanje i označavanje vatrenog oružja niti nabava oružja za pravne osobe koje npr. imaju zaštitare ili se bave lovnim turizmom već se to prebacuje u drugi također novi zakon, a to je Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Nitijedna država članica EU nema ovakvo zakonsko rješenje. Za primjer treba navesti neke europske zakone o oružju. Npr. slovenski Zakon o oružju koji svojim člancima 35. do 41. regulira ovo pitanje na gotovo identičan način kako je to regulirano u sadašnjem Zakonu o oružju. Gotovo na isti način je ovo pitanje regulirano u poljskom Zakonu o oružju a vrlo slično u austrijskom, njemačkom, češkom i finskom. Nadalje, prijedlogom zakona propisuju se uvjeti u pogledu prostora i tehničke opremljenosti što je potpuno nepotrebno. Točno je da se propisuju samo osnovni tehnički uvjeti, ali prostorno tehnički uvjeti se propisuju pravilnikom što je osnovno nomotehničko pravilo. Sada je to pitanje riješeno Pravilnikom o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja („Narodne novine“, br. pa će se i ti uvjeti vremenom morati mijenjati. Stoga je logično da se ovakvo pitanje propiše pravilnikom jer će se u budućnosti jednostavnije i brže izmijeniti pravilnik nego zakon čime se niti subjekti koji obavljaju ovakve preglede niti građani neće naći u zakonskoj nedoumici. Sljedeće je pitanje ne provjeravanje osoba koje ponovno nabavljaju oružje. Točno je da je dosadašnja praksa pokazala da se građanin koji nabavi i registrira oružje unutar kratkog vremenskog razdoblja svaki puta ispočetka provjerava. Osim što ne treba donositi nova liječnička uvjerenja ne treba ni ići na obuku. Međutim, držimo da se ovdje radi o jako opasnoj stvari, oružju, pa se postavlja pitanje zašto nekog tko nabavlja oružje ne provjeravati svaki puta? To je u konačnici i zadaća policije, dakle sigurnost, zaštita života i imovine građana. Zaključno, klub HDZ-a će ipak podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepa. Sljedeći klub zastupnika je onaj HNS-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh, izvolite. **Beus

je predložio da se i prijedlog Zakona o nabavi i registraciji oružja građana i prijedlog Zakona o eksplozivnim tvarima raspravi u prvome čitanju odnosno da se skine oznaka hitnosti sa ovih zakonskih prijedloga. Mi se kao klub HNS-a liberalnih demokrata pridružujemo tome zahtjevu matičnoga odbora jer smatramo da zakon nije do kraja dobro napisan. Obadva ova zakona zapravo su novi propisi proistekli iz jednoga prijašnjega. Kao što ste čuli hitnost se opravdava zbog apliciranja odredbi 4 europskih direktiva. Za to nam je rok ionako prošao, čini mi se da je bio 18. travnja. Prema tome, nikome neće pasti nebo na glavu ako još 20 dana produljimo raspravu o ova dva zakonska prijedloga. A mislim da bi to zlata vrijedilo iz čitavoga niza razloga. Naime, postojeći tekstovi koji su nam dostavljeni, sad govorim o oba zakona zbog toga što su oni vezani sijamski, žao mi je što nije u tom smislu otvorena objedinjena rasprava o oba, zapravo su predstavljeni nama bez ikakvog izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Ja podsjećam da su oba ova zakonska teksta neizravno skopčana sa zaštitom ljudskih prava. Naime, praksa pokazuje da se najgori oblici kršenja ljudskih prava uključujući temeljno pravo na život vrše upravo uporabom, odnosno zlouporabom oružja i eksplozivnih sredstava. U tome smislu ova stranica koja pokazuje tzv. prilog Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću je prazna. To je nešto što je nedopustivo. Ni ova ni bilo koja druga Vlada ne bi smjela dolaziti pred Hrvatski sabor sa prijedlogom o kojemu se ama baš nitko relevantan iz zainteresirane javnosti nije mogao očitovati. U tome smislu podcrtavamo važnost prijedloga matičnoga odbora da se zakon raspravi u prvom čitanju. I da se dade mogućnost predlagatelju da usavrši ovaj tekst i da razriješi čitav niz spornih pitanja. Neka od njih iznio je kolega Fiolić iz kluba HDZ-a, meni je ostavio dojam da klub HDZ-a neće prihvatiti ovakav prijedlog zakona ali eto njegova magična rečenica na kraju zakon ne valja ali ipak ćemo ga podržati me u tome razuvjerila. želim reći da je Hrvatska prenaoružana zemlja i to znamo svi, to nije javna tajna, to je javna stvar. Ministarstvo unutarnjih poslova godinama tradicionalno provodi posebne akcije prikupljanja oružja i eksplozivnih sredstava od onih koji ih drže nezakonito i to bez ikakve kazne u nadi da će veliku količinu naoružanja, streljiva i ostalih eksplozivnih naprava prikupiti i uništiti jer zaostaci iz Domovinskog rata naravno postoje. I mi toga moramo biti svjesni. Mnogi ljudi to ne drže kao trofejno oružje nego drže u tajnosti, imaju vlastiti arsenal. Vi znadete da u dramaturškoj teoriji pištolj koji se pojavi u prvome činu sigurno opali do kraja predstave, ali ja bih podsjetio da je ovo građansko društvo i da je Hegel još davno definirao građansko društvo kao razoružano društvo i u tome smislu moramo biti svjesni da se najveći broj počinjenja svih prekršaja i kaznenih djela protiv života, fizičke sigurnosti i zdravlja čovjeka zapravo dogodi zlouporabom oružja. Jednako tako moramo biti svjesni da sva počinjena kaznena djela i prekršaji koji u svojoj naravi imaju vršenje nasilja zapravo su prostor u kojemu može doći do zlouporabe oružja u koliko ga se posjeduje. posljednja, da u ovome tekstu zakona postojeće rješenje oko toga kako se izdaje odobrenje za nabavku i posjedovanje oružja i oružani list su dobro riješeni ali svaki slijedeći korak dakle u produljenju važnosti nije dobro riješen jer je predviđeno da se ne provode nikakva dodatna, ponovna provjeravanja u nabavci odnosno u tome da li je osoba o kojoj se radi sposobna i podobna držati uopće oružje i eksplozivna sredstva poput streljiva ili slično što nije dobro. Jer mi vrlo dobro znamo da postoje situacije ne samo obiteljskog, nego svakog drugog nasilja koje se mogu dogoditi u međuvremenu i ukoliko nema uvezanih evidencija između policijskih uprava, prekršajnih i kaznenih sudova može se dogoditi da se praktički izda automatizmom odobrenje odnosno produljenje važenja odobrenja a da se uopće provjerilo odnosno dobila relevantna informacija da li je započet kazneni progon, odnosno da li se vrši istraga, a pogotovo ne da li postoji pravomoćna sudska presuda. To nije dobro i bilo bi idealno kada bi policija ne samo ona saznanja koja sama stječe iz podnesenih prijava osobito prekršajnih, nego i iz prakse svih sudova imala pregled što se događa i kada bi u takvim situacijama ne samo bila u prilici da odbije zahtjev za produljenje, nego da zahtjev za držanje odnosno nošenje oružja istoga časa prestane važiti. To što smo imali do sada u zakonu rješenje da se vlasnik takvog oružja mora njega riješiti pa da smo eto kako doveli ih u nezavidan položaj jer su ga morali prodati i pokloniti a onda se kasnije ispostavilo nekom sudskom presudom nakon godinu, tri ili pet da su nevini to je samo teorijski i … postavljeni model. Postoje mogućnosti skladištenja odnosno čuvanja takvog oduzetog oružja kao što postoje mogućnosti skladištenja i čuvanja svih drugih oduzetih sredstava u postupcima koji se vode protiv protiv fizičkih ili pravnih osoba. Prema tome, to nije i ne može biti dobar izgovor, svakako nije skuža. U tome smislu molimo da kolegice i kolege zastupnike da kod glasovanja o ovome zakonu prihvate stav matičnoga odbora da ovo bude prvo čitanje i da se dade prilika predlagatelju da do drugog čitanja ove nejasnoće pa i proceduralno pogrešno postavljene stvari ispravi i da u drugome čitanju imamo zakon s kojim ćemo biti zadovoljni a ne kojega ćemo morati kritizirati. Držanje oružja može biti kobno ukoliko sustav koji to dozvoljava kontrolira i nadzire nije dobro postavljen. U zemlji koja je proživjela ratne nedaće, koja je prije 20 godina izišla iz rata u kojemu je bilo na biti ili ne biti, na život ili smrt stotinama tisuća ljudi, zemlja u kojoj je kroz Oružane snage prošlo preko pet stotina mora imati osobiti senzibilitet kad je o ovome pitanju riječ. Iz sigurnosti vlastite, iz odnosa i respekta prema svim građanima, prema djeci koja mogu doći u posjed, odnosno korištenje tog oružja i nije jednom se dogodilo da je zbog toga što se je držalo oružje na neadekvatan način u mnogim slučajevima i ilegalno došlo do teških tragedija. Mi kao zakonodavac moramo suziti prostor da se tako nešto događa odnosno da se oružje zloupotrebljava. Ako treba treba Ministarstvu unutarnjih poslova i policijskim upravama dati još veća ovlaštenja u provođenju akcija prikupljanja oružja. Čini mi se da je u posljednjih godinu ili dvije ta akcija polako utišala što nije dobro, barem što se moga grada tiče, znam da smo je provodili uspješno u suradnji s braniteljskim udrugama, u suradnji s udrugama koje su htjele pomoći i mislim da na tome treba inzistirati jer sve ono što se zateče u kućama, u domovima naknadno se postavi i kao otegotna okolnost u slučaju počinjenja bilo kakvih drugih prekršaja. Treba pomoći ljudima koji ne znaju što bi sa oružjem koje je zaostalo iz Domovinskoga Domovinskoga rata i treba pomoći svima onima koji nisu naoružani da nikada ne dođu pred ničiju cijev. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo jednu repliku uvaženog potpredsjednika Sabora Ante Sanadera. Izvolite. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala predsjedniče. Uvaženi kolega, shvaćam vaše apele i razumijem ovu bojazan od problema koje imamo u društvu, ali ja bih rekao primarno sa ilegalnim oružjem. Vi se ovdje niste dovoljno ogradili od toga. Problem je ilegalno oružje i svi problemi nastupaju sa ilegalnim oružjem. Ali, ovo kako ste vi govorili da svi problemi ili najveći broj počinjenih kaznenih djela je od oružja. Tako bi mogli reći, znate, auti se sudaraju pa se nećemo voziti autima. Jer prometne nesreće, broj poginulih u prometnim nesrećama nego problem poginulih od oružja. Pa bi sada trebali zabraniti korištenje vozila. Mislim da u tom smislu ne dođemo na takav tip rasprave. Hrvatska nije prenaoružana zemlja. Mi možemo govoriti samo koliko mi imamo tog ilegalnog oružja. Ali oružje legalno i hrvatski lovci i Hrvatski lovački savez i zakonodavstvo države je dobro uređeno kada je u pitanju legalno oružje. I Hrvatska nema problema sa legalnim oružjem. Mi imamo loša iskustva iz prošlosti kada je svaki Hrvat koji je došao tražiti oružje već bio sumnjiv jer je odmah bio terorista pa su Hrvati možda malo više i željeli kada su dobili svoju Državu i svoju samostalnost, veći broj se uključio u lovce i želio je imati oružje. Nažalost u Domovinskom ratu je to bilo loša iskustva, korištenje oružja koje je ostalo iz Domovinskog rata, ilegalno oružje. I to, o tome trebamo raspravljati, tu trebamo tražiti rješenje. Ali ovdje se rješava dosta stvari vezano za Hrvatski lovački savez, za lovce koji imaju uredno oružje i tu trebamo pomoći lovcima i lovačkom savezu da ovo što je legalno i držanje oružja i upotreba oružja bude lakše i da lovačku organizaciju jačamo, da im pomognemo. A ne da nekim novim zakonskim rješenjima ovdje još …/Govornik se ne razumije./…, odnosno onemogućimo kvalitetni rad te organizacije. Ali o tome ću poslije govoriti. Hvala odgovoriti će uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. sada mogu reći i nešto samo u svoje ime, dakle kao zastupnik, ne u ime kluba. Ja sam vam ona vrsta tvrdog liberala koja ne voli nikakvo oružje i nigdje. Što se mene tiče ni lovačko oružje se ne bi čuvalo kući nego u plaćenim soškama u lovačkim udrugama. Jer ponavljam, svako nošenje oružja zapravo je u startu veliki rizik. Ne za onoga koji je formalni vlasnik nego i za njegove ukućane. U tome smislu i ovaj zakon, njegovo pravilno donošenje, postavljanje modela i njegova pravilna provedba jest jedini mogući način suzbijanja ilegalnog držanja oružja. Dakle on je u izravnoj vezi sa time i nema drugoga zakona kojim bi se to moglo drugačije regulirati ili sankcionirati, dakle nelegalno držanje oružja nego što je ovaj zakon. U tome smislu smatramo da postoji potreba da se još jednom raspravi o ovome zakonu, da se svaka od ovih odredbi još jednom dobro pregleda. Ja ne sumnjam u dobre namjere predlagatelja, ne sumnjam u dobre namjere bilo koga, osobito lovaca, osobito sportaša, ali dajmo, harmonizirajmo pristup u tome i njima olakšajmo funkcioniranje ali nemojmo dodatno liberalizirati uvjete pod kojima netko produljiti svoje dokumente kojima dokazuje pravo na nabavu i nošenje oružja odnosno oružani list. To treba biti jednako strogo postavljeno kao i kod prve nabavke. Jer mi se mijenjamo iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec. I naša sposobnost uključujući i sposobnost voženja automobila nije ista sa 20 i sa 90 godina. Hvala. Hvala lijepa. Sada će u ime kluba SDP-a govoriti uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle, ja ću također na početku kao i moj kolega u ime kluba HNS-a reći da kao klub SDP-a podržavamo zaključak matičnog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurno da se o ovom zakonu kao i onom koji je sljedeći na dnevnom redu provede rasprava u prvom čitanju, dakle da ide u redoviti postupak ne vidimo apsolutno nikakav razlog da si damo vremena makar 15-ak, 20 dana da primjedbe koje imamo dakle iznesemo i danas ovdje, da ih proučite i da eventualno u drugom čitanju očekujemo se dođe i sa poboljšanim prijedlogom zakona. godine, sredinom 2006. godine kada sam također u ime kluba SDP-a govorila tada o Zakonu o oružju upozoriti ćemo na jednu po nama osnovnu i ključnu stvar kada je u pitanju držanje i nošenje oružja i zakonske regulative koja to uređuje. A to je da mi ovim zakonom ni na koji način nećemo napraviti veći zamah i poboljšati borbu protiv onih koji ilegalno imaju, posjeduju, nabavljaju, upotrebljavaju oružje. Dakle problem ilegalnog oružja koji je problem i u Hrvatskoj i mi to svi vrlo dobro znamo a kada ovih dana su nam usta svima od predsjednice države do saborskih zastupnika puna pitanja nacionalne sigurnosti, ugroze nacionalne sigurnosti onda nas valjda valja podsjetiti na sve ono što se dešava zadnjih godina i što se dešava i na području država zapadnog Balkana, regiona ili susjedstva kako god kome paše a to je pitanje ogromnih količina ilegalnog oružja. Od toga nisu izuzeti niti hrvatski građani i sa time se trebamo suočiti. A ovaj zakon kao i 2006.govorim apsolutno neće pridonijeti borbi onih koji nabavljaju i koriste ilegalno oružje, tim više gospodine zamjeniče moram sada reći da u prekršajnim odredbama ako ste gledali, koje prekršajne odredbe u novčanom iznosu se smanjuju i u zatvorskom djelu se smanjuju kada je u pitanju držanje i nošenje oružja, jedino one koje se odnose na kažnjavanje onih koji ilegalno posjeduju oružje, koriste, nabavljaju itd. Pogledajte kolege i kolegice u prekršajne odredbe ovoga zakona, evo konkretno članak 72. i članak 74. dakle, kazne za prekršajne odredbe nabavke i držanja i korištenja ilegalnog oružja se smanjuju i zatvorske kazne i to za 50%. Pa bih ja molila objašnjenje u ime Kluba od predlagatelja zbog čega je to tako. Ostale prekršajne odredbe su manje-više ostale iste. Ono što po nama nedostaje u obrazloženju prijedloga ovoga zakona osim što nema, osim što je prazan list one izjave vezano oko savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Dakle, u ovom obrazloženju zakona nedostaje ono da li se bilo šta pomaklo vezano oko pitanja držanja i nošenja oružja i posjedovanja ilegalnog oružja u Hrvatskoj od donošenja zakona 2006.godine pa do današnjih dana. Obzirom da sve to skupa nedostaje, dakle ja bih htjela samo ovako reći, dakle, u odnosu na 2006.godinu tada smo u raspravama koristili tada postojeći podatak u Hrvatskoj je su građani posjedovali 371 tisuću 378 komada različitog oružja. Kad gledate današnje podatke onda danas u Hrvatskoj jest, dakle govorim o registriranom oružju, danas tog registriranog oružja ima 276 tisuća. Dakle, obzirom da smo tada pooštrili i uveli i novine vezano oko pitanja kad dođe do nasljeđivanja oružja pogotovo kad se radi o lovačkim oružjima, odnosno pooštrili smo i uveli smo onaj dio koji se odnosi na pribavljanje određenih dozvola odnosno zadovoljavanje kriterija očito se broj legalno registriranog oružja smanjio, dakle za nešto više od, za Oružje u Hrvatskoj legalno posjeduje, ima prijavljeno gotovo 110 tisuća građana a od toga evo našla sam i taj podatak od toga broja 3000 žena posjeduje legalno dozvolu za držanje oružja.

Tokom 2015.godine nemamo previše podataka o tome kad se radi o zapljeni ilegalnog oružja ali tokom 2015.godine zapljeno je više od 105 tisuća komada oružja i to različitih od automatskog oružja, granata, bombi, pištolja, milijuni komada streljiva i određenog određenog broja eksploziva. Ja bih samo podsjetila dosta često u našim medijima izlaze podaci vezano oko svako toliko se otkrije da netko ima pravo skladište da tako kažem ilegalnog oružja, pa ću recimo podsjetiti u desetom mjesecu prošle godine policija je u jednoj kući pronašla u Jaski 7 komada raznih nisko eksplozivnih sredstava, 1 bacač ručnih bombi, 7 puška mitraljeza, 7 automatskih pušaka, 38 pušaka raznih kalibara, 19 pištolja raznih kalibara, 8 raznih puščanih cijevi te 5 474 komada raznog puščanog i pištoljskog streljiva. Dakle, ilegalno oružje ponavljam u Hrvatskoj mi još uvijek nemamo dovoljno dobru borbu i uspješnu borbu protiv tog ilegalnog oružja. Mi pozdravljamo kao Klub SDP-a akciju dakle da građani i dalje mogu bez kazni donositi to oružje itd. međutim očito da još mnogi više vole držati ogroman broj tih sredstava u vlastitim kućama, podrumima, tavanima a da ne kažem koliko je to onda opasno, nekada su u pitanju djeca itd. Dozvolite mi sad nekoliko rečenica ću kazati na što sam upozorila i na Odboru za nacionalnu sigurnost gdje sam uspoređujući sadašnji važeći zakon sa ovim, dakle smatramo i kao što smo tada se zalagali i tada je Vlada 2006. godine prihvatila tu našu inicijativu, tako se i sad zalažemo da se u članku 12. u općim uvjetima u točki tri općih uvjeta da se vrati nazad onaj dio koji se odnosi posebice za prekršaje iz područja nasilja u obitelji. Nasilje u obitelji ima sve veće da tako kažem, obilježeno je sve većom brutalnošću. To vam pokazuju svi podaci iz svih izvješća i policije i naših pravobraniteljstava i centara za socijalnu skrb i u dobrom dijelu tog takvog nasilja koristi se i oružje bilo legalno, bilo ilegalno. Nadalje, tražimo da se u zakon vrati onaj dio koji govori da nakon što jednom nabavite oružje u svakom drugom slučaju nabavke oružja da morate ispuniti ponovno sve uvjete koji se traže i kod prve nabavke oružja, a ne samo onaj koji se odnosi na zdravstveni dio. I naprosto ne vidimo razloga zbog čega se to da tako kažem izmaklo. Eventualno netko je tu spominjao lovce. Možemo dakle razgovarati o tome da se onima koji se bave lovom i streljaštvom, dakle kao sportskom djelatnošću da se taj rok sa pet godina produži na 10 godina. Smatram da bi to bilo u redu. Dakle, radi se o sportskim aktivnostima, radi se o lovačkim društvima koji u konačnici i prolaze na neki način da tako kažem i svoje vlastite provjere. Ali kod svih ostalih inzistiramo da to se vrati na pet godina svaki puta kada se zatraži eventualna nabava Također, ono što u ime kluba smatramo upitnim, a to je ova nova glava koja se uvela u novo područje, u stvari jedan članak zakona, članak 55. koji govori o nabavi registraciji oružja državnim službenicima i osobama koji su prema posebnim propisima ovlaštene držati i nositi oružje. Smatramo da se i njima u postupcima izdavanja odobrenja za nabavu vatrenog oružja kategorije B i postupcima za izdavanje odobrenja za sakupljanje starog oružja kaže ne provjeravaju se opći uvjeti iz članaka 12. jer su ti uvjeti za njih provjereni u postupcima propisanim posebnim propisima. Ne slažemo se sa time. Jedno je kada on dobiva oružje zato što je policijski službenik, zato što je to dio njegove opreme, a drugo je kad ono povrh toga još zbog vlastite osobne sigurnosti traži, dodatno tražimo, dakle da to bude, da to ide pod istim uvjetima kao i svi ostali građani i ne vidimo razloga da se tako nešto ovdje unijelo, jer to se odnosi po prijedlogu zakona. Dakle, policijskim službenicima, pripadnicima Oružanih snaga, Pravosudne policije, pripadnicima drugih državnih tijela koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje na njihov zahtjev. možda bi tu trebalo reći da statistike pokazuju da u stvari najčešće probleme sa oružjem imaju upravo i osobe koje se profesionalno bave njima. Naime, u posljednjih pet godina najčešće ozljede su upravo zbog njihove nepažnje i to nepažnje bilo da se radi o policijskim službenicima, vojnicima ili zaštitarima. Evo dakle zbog svega ovog što sam rekla, primjedbi koje imamo u ime kluba ja ću ovako reći. Dakle, mi ćemo kao klub SDP-a prihvatiti ovaj prijedlog zakona, ali uz uvjet da on ide u redovnu proceduru i da se ovo smatra danas prvim čitanjem. Hvala.

moje izlaganje bit će brzo. U Ogulinu u policijskoj upravi nestala je strojnica, automatsko oružje sa 100 komada metaka, u Varaždinu više desetaka komada puška, eksploziva, inicijalnih kapsli, fitilja. To je još postavljeno našem bivšem ministru Ranku Ostojiću pitanje, nikad nismo došli do rezultata te istrage, da li je pokrenuta i šta se radi po tom pitanju, gdje je završilo to oružje, da li je negdje vani u terorističkim aktima ili će to biti negdje kod nas upotrijebljeno jedno dobro pitanje. Ova akcija koja je bila „Vratite oružje zbog vaše sigurnosti“ ne znam kako je išao naziv. Jako puno je oružja vraćeno po policijskim upravama od onih koji su imali to oružje, ali ne znamo koliko je toga oružja vraćeno kada su u pitanju mjesta i oni koji su to oružje upotrebljavali za oružanu pobunu protiv RH. Nadalje Nadalje me jako isto interesira da li je ikada bilo šta poduzimano da u tim mjestima organizira, pošto smo te građane abolirali zbog onoga što su činili pored zločina i oružane pobune to oružje od njih nije izuzeto iz njihovih skladišta, šupa, tavana i ostalih prostorija gdje su to sakrili. koji je postupak kod takovih osoba koje su abolirane za oružanu pobunu prilikom zahtjeva za nabavom novoga oružja. Da li prolaze istu proceduru kao i hrvatski građani, da li je tu povećalo, da li se istražuje da li su imali neka nedjela ili nešto slično počinjeno u vrijeme pobune protiv RH kada su to oružje koristili protiv nje.Da li hrvatski građani mogu računati na isti tretman oni koji su pošteno i časno čuvali domovinu i znali za što služi oružje pored lova i drugoga Hvala. Dakle kolega Culej obzirom da ste se vi obratili Hrvatima i Hrvaticama ja ću se obratiti onako kako se svaki saborski zastupnik i zastupnica bi trebao obratiti građanima i građankama Republike Hrvatske. Ja samo ovako mogu reći, kolega Culej Zakon o aboliciji je donesen 1997. godine, a ova pitanja koja vi postavljate meni e pa izvolite uputite saborsko pitanje u pisanom ili usmenom obliku prema nadležnim ministarstvima. Toliko biste kao saborski zastupnik danas nakon par mjeseci trebali znati. Hvala. Sljedeća je replika uvaženog zastupnika Željka Glasnovića, izvolite. **Glasnović, Željko (HDZ)** Poštovani predsjedniče, kad govorimo o naoružanju ne trebamo podcijeniti jednu veliku prijetnju na ovim prostorima, ovo je …/Ne razumije se./… kolege ovdje koji sjede ovdje sada. Između schengenske granice i NATO-a imamo stotine tisuća oružja što je neregistrirano, npr. Albanije. Kad je pala ta piramidska shema dolje raspala se Vlada pola milijuna pušaka je oduzeto, ukradeno iz skladišta vojnih i milijarde komada streljiva. To je jedna prijetnja. Ako gledamo izvor terorističkih napada u Parizu znamo otkud to dolazi. U isto vrijeme zna se procedura za dobivanje oružja u svakoj civiliziranoj državi, kriminalna sigurnosna provjera itd. A ja se pitam ima li komisija kad dobijete oružje jer vi morate položiti ispit za mjere sigurnosti. I tko to radi kad dobijete to oružje? Pitamo se koliko se ljudi ubilo samo u domovinskom ratu ili ranjavanju ispaljivanjem iz nehaja? Kakva je kazna u Hrvatskoj za ispaljivanje iz nehaja? Neke države to ozbiljno shvaćaju. U Singapuru npr. kazna je smrtna kazna itd. Ako možemo registrirati, u bivšoj državi tko je mogao imati oružani list? Suradnici UDBA-e i telefonsku liniju tamo u onim najzabitijim selima kad je telefon koštao koliko 3, 4 tisuće maraka. Zašto se ne može to danas napraviti? Mi smo predgrađe Londona. …/Ne razumije se./… hrvatski građani koji imaju oružje. Ovo je psihološki problem koji drže u kućama. Možda treba jedna malo tu izobrazba ljudi, psihološki jedan pristup jer mi se sjećamo što je bilo kad su neke stranke predale oružje TO-a onima kojima su nas mlatili s tim tamo od '90. nadalje. Hvala. Hvala. Evo odgovorit će, ili pokušati barem odgovoriti, gospođa Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa dakle kolega Glasnović ono što ja mogu reći da mi je drago da ste ustvari u dijelu podržali moju raspravu u ime kluba jer ste i vi ustvari potaknuli pitanje ilegalnog oružja. Istina, spominjali ste samo Kosovo ako se ne varam ili Srbiju, ali sva izvješća koja dolaze a koja govore o pitanjima nacionalne sigurnosti i uopće sigurnosti konkretno i na tlu Europe govore o problematici ilegalnog oružja u zemljama zapadnog Balkana. A to onda uključuje i Hrvatsku, dakle i ovaj zakon o o kojem se nadam da ćemo još jednom raspravljati u drugom čitanju. Nažalost, ponavljam ne rješava pitanje ilegalnog oružja. Što se tiče akcija vraćanja, poziva građanima da vraćaju oružje, pozdravljam je i ja, pozdravljamo je mi svi u klubu. Ja mislim da se ona već više od desetljeća ako se ne varam vodi. Svjesni smo toga da to je veliki problem jer smo zemlja u kojoj je prije 20-ak godina završio rat i svjesni toga da je zaostalo strašno puno različitih vrsta oružja kod naših građana. Tu akciju sigurno treba nastaviti i dalje, ali smatramo da ona nije dovoljna, odnosno na neki način bi bilo dobro kada bi iz MUP-a dobili koliko toliko podatke da se vidi i koliko je ukupno tog oružja vraćeno u zadnjih nekoliko godina odnosno od početka te akcije i koliko po njihovim procjenama tog oružja još ima. I pronaći načine da se ta akcija na neki način intenzivira. Hvala. Hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika HSS-a i HDS-a podijeliti vrijeme uvaženi zastupnik Davor Vlaović i uvaženi zastupnik Goran Dodig. Evo najprije uvaženi zastupnik Vlaović. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, poštovani izvjestitelji. U ime kluba smatramo da je nužno i potrebno donošenje ovakvog zakona iako je u RH ovo područje još prije ulaska u EU riješeno odnosno definirano Zakonom o oružju i u koji su inkorporirane direktive EU i gdje je i sam izvjestitelj rekao da je kroz donošenje ovog zakona u bitnome povećana sigurnost građana Republike Hrvatske i EU i da na taj način smo doprinijeli sigurnosti naših sugrađana i spriječili daljnju trgovinu i buduću trgovinu ilegalnim oružjem i držanje ilegalnog oružja. Treba ovdje i pohvaliti sve akcije koje je provodilo Ministarstvo unutarnjih poslova i druga državna tijela kroz akciju prijave i povrata nelegalnog oružja. Pa mislim da treba s ove govornice reći i pozvati sve naše sugrađane koji primijete zaostalo oružje iz Domovinskog rata a i ono koje naši sugrađani drže ilegalno da se preda nadležnim tijelima i da za to građani koji podnesu prijavu ili zahtjev ne snose nikakve posljedice. Mislim da su te akcije dale rezultate i da s tim treba nastaviti. Isto tako treba pohvaliti aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova i drugih tijela koji su provodili kroz osnovne škole, srednje škole i druge zajedno sa udrugama civilnog društva o osvješćivanju naših sugrađana, prije svega djece i nastavnika koji rade sa djecom kako bi spoznali opasnost od mina, eksplozivnih tvari i od oružja. Mislim da s tim akcijama treba i dalje nastaviti. U okviru ovog zakona koji se predlaže i smisao je donošenja prije svega da se riješi preklapanje dvaju zakona, Zakona o oružju i Zakona o eksplozivnim tvarima koji su regulirali slično područje na različite načine, a s druge strane i da se smanji administriranje i pojednostavi procedura kako bi se na legalan način što više stavilo oružja u funkciju toga da ga drže ovlašteni držatelji … i imaju zdravstvenu sposobnost od nadležnog tijela za to. U ime zainteresirane javnosti kako je to i ovdje rečeno u ime Hrvatskog lovačkog saveza i svih hrvatskih lovaca predlažem da upravo to pojednostavljenje administrativnih procedura se olakša lovcima i članovima sportskih udruga lakše ishođenje dozvola i rješavanje njihovih želja za nabavkom oružja što u svrhu lovstva, što u svrhu streljaštva. u njihovo ime mogu reći da u članku 15.koji govori da bi građanin koji nabavlja vatreno oružje kategorije B radi bavljenja lovom ili sportskim streljaštvom ili radi osobne sigurnosti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdaje s rokom važenja od 5 godina, da tu odredbu treba promijeniti. Jer prema prema informacijama koje imamo iz ostalih članica EU koji nemaju propisano uvjerenje, potrebu ishođenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti a samim time ni vremensko ograničenje mislim da je ovo ograničenje u Hrvatskoj na 5 godina prekratko i preskupo obzirom na imovinsko stanje i prihode naših sugrađana jer svi morate otići kod svog liječnika obiteljske medicine da vam da vašeg zdravstvenog stanja s kojom idete u nadležnu zdravstvenu instituciju ishođenje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti koja košta ovisno od ustanove do ustanove, od 500 do 1000 kuna. I mislimo da je to veliki izdatak i za članove sportskih udruga a i za hrvatske lovce. I mislim da bi tu kao što je i već ovdje rečeno bilo sasvim primjereni rok 10 godina, čak i ja bih još dodao uz obvezu nadležnog tijela da prije isteka tih 5 ili 10 godina nadležno tijelo upozori držatelja i imatelja oružja da mu ističe i da mu je potrebno ići u ishođenje nove dozvole za držanje i nove dozvole, odnosno novog uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, a ne da se odmah ide u prekršajne mjere ukoliko on to sam ne učini. Također, u članku 18.gdje se govori da držatelj oružja ili vlasnik dokazuje svoju osposobljenost za držanje i uporabu oružja, to dokazuje sa uvjerenjem nadležnog tijela da je položio lovački ispit. Mišljenja smo da uz to bi trebalo i da se dokazuje i lovačkom iskaznicom sa identifikacijskom markicom za važeću lovnu godinu koju izdaje Hrvatski lovački savez. Jer Hrvatski lovački savez je krovna udruga hrvatskog lovstva sa javnim ovlastima i vodi evidenciju, izdaje lovačke iskaznice sa identifikacijom markicom za važeću lovnu godinu. Zašto je to važno? Pa na taj način se dokazuje da je lovac aktivan, time je vjerojatno onda i zdravstveno sposoban a uz to prije svake lovne godine lovačke udruge imaju obavezu i provode to na terenu ispravnosti oružja i provjeru znanja korištenja oružja kod lovaca. Tako da mislim da i to ima smisla, a sve bi to dalje doprinijelo kvaliteti držanja oružja i smanjilo nesreće i akcidente koji se događaju u lovu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada će riječ uzeti uvaženi zastupnik Goran Dodig. **Dodig, Goran (HDS)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predlagatelju i poštovane kolegice i kolege radi se po meni o dosta značajnom zakonu i iznimno značajnom i dobro dobro je da o tome razgovaramo, ali taj zakon nema samo dimenziju pravne regulative držanja i nošenja oružja. Po meni on ima duboku poruku i kad je u pitanju naš stav prema oružju.

Ja sam zapravo zgrožen tom činjenicom ali ona ilustrira odnos civilizacije u kojoj živimo prema oružju oružju koje je tek jedan mali dio problema koji se zove agresija. Pa iz tog temelja razmišljajući o svemu ovome kad bi se mene pitalo oružje da ili ne ja bih bez ikakvog problema odmah rekao ne. Volio bi da je svijet bez oružja i da ljudi nemaju ni privatno nikakvo oružje. Dakle, to je moj osobni stav, međutim moj osobni stav još ne znači da je to stav većine i da je i ispravan. Ovdje mi govorimo o zakonu koji regulira posjedovanje i nošenje oružja i o tome moramo razgovarati. Ilegalno oružje o tome, ilegalno posjedovanje oružja o tome ne želim uopće pričati to je samo po sebi nešto što je nedopustivo, samo po sebi nedopustivo i može se dogovoriti slažem se potpuno i za jesu li kazne trebale veće biti ili ne, tu nema nikakve dvojbe. Međutim, htio bih spomenuti, ja se ispričavam možda ja nisam dovoljno dobar zastupnik u Hrvatskom saboru što nisam detaljno pročitao ovaj zakon, iznenadilo me je, govori se i o eksplozivnim sredstvima. Postavlja se pitanje šta je s onim eksplozivnim sredstvima koja se za Božić ili Novu godinu koriste, gdje stradaju djeca, gdje djeca ostaju bez dlanova, bez prstića itd., bez očiju? Dakle ako je to isto regulirano to je to je isto po meni silno važna stvar. I da vas puno ne gnjavim s ovim, mene zanima ovdje lovačko oružje ali kao jedan dio, odnosno jedan dio braniteljske populacije koji su ostali bez tog oružja, ja bih rekao nepravedno, nepravedno jer im je svojevremeno postavljena dijagnoza po različitim kriterijama PTSP-a i po toj definiciji oni više ne mogu imati oružje. Vidite u Engleskoj osoba koja boluje od epilepsije mora dokazati da u krvi ima dovoljnu koncentraciju lijekova koji sprječavaju epileptičke napade i može voziti auto, može imati vozačku dozvolu i voziti auto. Ako to ne dokaže onda ne može voziti automobil. Dakle, sve zašto se ovdje zalažem jeste da se revidiraju dijagnoze tih ljudi, dijagnoza svaka ima svoju, svaka bolest ima svoju dinamiku i ona se može pretvoriti u nešto što je inkompatibilno sa određenim radnjama ali to ne znači da ta dijagnoza nužno ostaje trajno i doživotno. Pogotovo kada je u slučaju PTSP. I ja se pridružujem I ja se pridružujem zapravo prijedlozima da ovaj zakon ide u dva čitanja, da ide u dva da bi ispravili u ovom slučaju o kojem ja govorim nepravdu prema ljudima kojima lovačko oružje je legalno posjedovanje i mogu ga posjedovati. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku na izlaganje uvaženog zastupnika Vlaovića a ta je ona potpredsjednika Doma, Ante Snadera. Izvolite. Hvala predsjedniče. Pozdravljam zamjenika ministra i suradnike. Uvaženi kolega Vlaović kod vašeg stava vezano za članak 15. stavak 2. a odnosi se na zdravstvenu sposobnost, odnosno produženje roka, mislim da je to dobar prijedlog ali bih nadopunio na način da bi to moglo biti povezano sa primarnom zaštitom, zdravstvenom. Ako liječnik primarne zdravstvene zaštite, on ima karton, osobno i svakog pojedinca, kod njega se uzima potvrda da bi se išlo produžiti liječničko uvjerenje, onda mislim da bi se zakonski moglo uvesti da on obavijesti ili policiju ili nekoga tko je došao do nekog značajnog poremećaja, zdravstvenog i tako bi smanjili ogromne troškove koje lovci imaju kada moraju svako 4 godine produžavati ili 5 ovaj svoj zdravstveni pregled. A svom liječniku primarne zdravstvene zaštite plaćamo glavarinu svaki mjesec. I bilo bi logično, neki i ne dođu kod njega godinama, bilo bi najlogičnije da onda on eventualno upozori onoga koga treba ako dođe do značajnijih promjena a ne da lovci moraju svako 4 godine ići na zdravstveni pregled, da se to produži 10 ili više godina ili neograničeno. Ali mislim da bi trebalo napraviti sustav ovakav i da bi se na taj način riješilo kvalitetno i ovaj vaš prijedlog. Hvala. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Vlaović. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala lijepo. Kolega Sanader, slažem se s vama. U uvodnom izlaganju sam naveo da u nekim članicama EU uopće ne propisuju potrebu uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti pa time nema ni roka važenja i mislimo da je kao i vi sasvim dostatno da to bude 10 godina a ne kako je sada u prijedlogu 5 godina pogotovo što u zakonu stoji da liječnik obiteljske medicine ima obvezu nadležnom tijelu javiti ukoliko

izlazimo financijski i ekonomski u susret vlasnicima i držateljima oružja pogotovo kada je riječ o sportskim udrugama koje se bave streljaštvom i lovačkim udrugama. Hvala. Hvala lijepa. I zadnja je rasprava ona u ime zastupnika HSLS-a, BUZ-a a govoriti će uvaženi zastupnik Dario Hrebak. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani zamjeniče ministra, poštovani predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, kolegice i kolege zastupnici. Ja ću isto ovu raspravu iskoristiti u biti da bismo konačno donijeli odluku koji su to zakoni koji idu u hitnu proceduru, koji su to zakoni koji idu u redovnu proceduru. Ja osobno smatram da je ovaj Zakon o oružju upravo onaj zakon oko kojeg bi trebali s obzirom na sve što se događa u hrvatskom društvu, s obzirom na našu povijest koju imamo, da je to upravo zakon oko kojeg bi trebali ipak malo više raspravljati. S druge strane shvaćam i predstavnike ministarstva nažalost zbog izbora, zbog svega onog što je bilo poslije izbornih kombinacija. Ovaj zakon je jedan od onih zakona koji su već trebali biti usklađeni sa europskom pravnom stečevinom. Nažalost nije, zakasnili smo, propustili smo ispuniti tu obvezu koju imamo i sada jednostavno, naravno žurba je, hitno je, ali u biti mi smo tako i tako već tu obvezu, nismo ispunili na vrijeme. Prema tome ne vidim razloga zašto bi ovaj zakon morao ići u hitnu proceduru jer doista smatram da je on izuzetno važan da ga raspravimo u normalnoj proceduru, dakle kroz prvo čitanje, da se o njemu raspravlja, da se možda ili isprave neki nedostaci koje ovaj zakon ima ili da se možda ovaj zakon učini još boljim. To je ono što mi kao zastupnici moramo odlučiti. Dakle moramo odlučiti o tome da doista neki zakoni koji su izuzetno bitni za ovu državu i ovo društvo ipak idu u normalnu proceduru, da se o njima može normalno raspravljati. Ja osobno imam nekih nedoumica vezanih uz zakon, vjerujem da će to predstavnici ministarstva i obrazložiti. Naime, postavlja se pitanje što je sa oružjem koje se poklanja, u praksi koliko smo upoznati dosta ima problema vezanih sa takvim oružjem, dakle postavlja se pitanje oružje koje je poklonjeno od predsjednika države, koje je poklonjeno od ministara itd., mislim da to zakonom nije direktno definirano. Postoji još neki niz stvari koje po meni mislim da bi bilo dobro, recimo evo sada i kolega Sanader je postavio pitanje vezano uz same liječničke preglede, vezano uz obavijesti nadležnih tijela prema doktorima, liječnicima primarne zdravstvene zaštite, da li je to doista nužno obzirom da i sami doktori imaju pravo uvida u registre. Postavlja se pitanje, jedna je po meni onako nelogična zakonska odredba po kojoj se prilikom registracije i provjere ispravnosti oružja mora dakle djelatnik koji vrši registraciju bi trebao ubiti ispitati tehničku ispravnost samog oružja, da li smo mi u biti obučeni, da li su naši djelatnici obučeni za provjeravanje tehničke ispravnosti samog oružja. I uočio sam da recimo jedna odredba konkretno to sam i na matičnom Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i vidio i često nam se dakle kod donošenja razno raznih zakona dogodi da predvidimo u ovom prvom djelu zakona, predvidimo određenu odredbu a onda u onom djelu gdje se kažnjava stavimo ubiti ili ne stavimo dio na koji se odredba odnosi ili ona nema ili ona nema kvalifikaciju kazne, dakle, taj dio jedan nomotehnički. Međutim, to sam već napomenuo i kod samog odbora. još jednom bih napomenuo da doista razmotrimo prilikom glasovanja na plenarnoj sjednici kada ćemo određivati da li će ovaj zakon ići u hitnu proceduru ili ne, da razmislimo još jednom i da doista možda ipak skinemo oznaku hitnosti sa ovog zakona jer doista nužno je da ovaj zakon se se dobro, dobro raspravi jer on može, pojedine odredbe mogu imati negativne implikacije na pojedine naše građane. Hvala.

Predlagatelj je Vlada RH temeljem članka 85. Ustava RH i članaka 172, 204, 206 Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal ste primili u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku sukladno članku 206. Poslovnika. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Njihova izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Očitao da. Uvaženi zamjenik ministra unutarnjih poslova Davor Blažević. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici predlagatelja, poštovane kolegice i kolege. Držimo da pred nama se nalazi Zakon o nabavi i registraciji oružja građana s konačnim prijedlogom zakona

Hvala vam